**Zgrebec, Dragica (SDP)** Prelazimo na izbor, imenovanja i razrješenja. Molim predsjednika odbora kolegu Šimu Lučina da podnese izvješće. **Lučin, gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora utvrdio je na svojoj 35. sjednici sljedeće prijedloge odluka: 1. prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za obranu Hrvatskog sabora. - Razrješuje se član Odbora za obranu Hrvatskog sabora Petar Baranović. 2. za člana Odbora za obranu Hrvatskog sabora bira se Boris Blažeković. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog odluke na izjašnjavanje. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan?

Hrvate izvan RH Hrvatskog sabora. 1. za člana Odbora za Hrvate izvan RH Hrvatskog sabora bira se Dubravko Bilić. dana 11. rujna 2014. dužnost člana Odbora za Hrvate izvan RH Hrvatskog sabora prestao je obnašati mr. Zoran Vasić zbog prestanka obnašanja zastupničke dužnosti. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog odluke na izjašnjavanje. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Utvrđujem da je jednoglasno sa 104 glasa za donesena predložena odluka. Izvolite dalje. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala. Prijedlog Odluke o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora. 1. za članicu Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora bira se Karolina Leaković. 2. dana 11. rujna 2014. dužnost člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora prestao je obnašati mr. Zoran Vasić zbog prestanka obnašanja zastupničke dužnosti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Otvaram raspravu. Nema prijavljenih? Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog odluke na izjašnjavanje. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Utvrđujem da je jednoglasno sa 104 glasa za donesena predložena odluka. Izvolite kolega. Prijedlog Odluke o razrješenju člana, izboru članova i prestanku mandata člana Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora. 1. razrješuje se član Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora Petar Baranović. 2. za članove Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora biraju se Tomislav Žagar i Vanja Posavac. 3. dana 11. rujna 2014. dužnost člana Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora prestao je obnašati mr. Zoran Vasić zbog prestanka obnašanja zastupničke dužnosti. **Zgrebec, Dragica Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog odluke na izjašnjavanje. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Utvrđujem da je jednoglasno sa 104 glasa za donesena predložena odluka. Izvolite dalje. **Lučin, Šime (SDP)** Prijedlog Odluke o razrješenju člana, izboru članova i prestanku mandata člana Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora. 1. razrješuje se člana Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora Petar Baranović. 2. za članove Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora biraju se Marijan Škvarić, Franko Vidović. 3. dana 11. rujna 2014. dužnost člana Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora prestao je obnašati mr. Zoran Vasić zbog prestanka obnašanja zastupničke dužnosti. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog odluke na izjašnjavanje. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan?

Tko je protiv? Tko je suzdržan? Utvrđujem da je jednoglasno sa 104 glasa za donesena predložena odluka. Izvolite dalje. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Nadzornog odbora Financijske agencije. 1. razrješuje se člana Nadzornog odbora Financijske agencije iz reda zastupnika Hrvatskog sabora Igor Rađenović. 2. za člana Nadzornog odbora Financijske agencije iz redova zastupnika Hrvatskog sabora bira se Ivo Jelušić. Tko je protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je jednoglasno sa 104 glasa za donesena predložena odluka. I zadnja. Prijedlog Odluke o razrješenju i izbora člana Savjeta za robne zalihe. 1. razrješuje se člana Savjeta za robne zalihe iz redova zastupnika Hrvatskog sabora Igor Rađenović. 2. za člana Savjeta za robne zalihe iz redova zastupnika Hrvatskog sabora bira se Saša Đujić. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Molim da se izjasnimo o predloženoj odluci. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Utvrđujem da je sa 104 glasa za jednoglasno donešena predložena odluka. Čestitam kolegicama i kolegama na izboru, želim im uspjeh u radu.